Преди почивката обсъждахме текст, според който военнослужещите от въоръжените сили ще могат да участват в прилагането на епидемичните мерки, които се налагат. Според нас този текст е показателен за една доста тревожна тенденция, която се наблюдава особено от публичните органи и институциите в последните дни, които някак си непрекъснато натягат и натякват колко страшно е положението и колко резки мерки трябва да се взимат. Когато обявихме извънредното положение с нашето решение, сигурен съм, всеки един от нас знаеше що е то извънредно положение – регламентирано, и какво се прави по време на такова положение, регламентирано в три закона: Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита от бедствията и Закона за противодействие срещу тероризма. Всички те имат различна философия, но се подчиняват на една идея, закрепена в българската Конституция и в чл. 57, ал. 3 от нея, който казва, че при извънредно положение със закон могат да се ограничават определени права и свободи на гражданите с изключение на тези, които са изредени в този член, правото на живот на свободно мнение, които не могат да бъдат ограничавани по никакъв смисъл. Идеята на конституционния законодател, която е пропита във всеки един друг закон, е, че тези ограничения на права са изключение, че тези ограничения на права се правят, само когато няма никакъв друг начин. Наблюдава се обаче в публичното говорене и в законотворчеството ни, че ние някак си се отнасяме обратното на този принцип, че се бърза – не ние всъщност, а вносителите на Закона, да се ограничат права, за да се презастраховат от евентуално разпространение на вируса. Показахме и ще продължим да демонстрираме, че сме готови да обсъдим всяка една мярка, която ще ограничи тази зараза, но не трябва да подхождаме с лека ръка, когато става дума за ограничаване правата на гражданите. И неслучайно е това леко хлъзгане от извънредно положение към негови военни измерения. И този текст нямаше как да не предизвика този дебат. Този текст, който, ако слушаме представители на управляващото мнозинство от ГЕРБ, е същият или почти същият като вече съществуващите и прилагащи се текстове, неговото появяване тук няма как да не ни кара да мислим, че се хлъзгаме именно по тази плоскост. Между другото, има и чисто нормативен проблем: ако тестът е същият като този, който съществува в Закона за отбраната и въоръжените сили, то тогава защо го преписваме? Ако е различен – правим нормативен хаос, противоречиви текстове. При всеки случай той поражда следния дебат: изглежда сякаш българските граждани отговориха на апела на отговорните институции и на собственото си самосъзнание и се дисциплинираха, вижда се по улиците и навсякъде около нас, че без паника те следват указанията на Щаба в огромната си част и се опитват спокойно да посрещнат и преодолеят тази криза – защо непрекъснато трябва да се плашат с някаква тояга – била тя нови и нови рестрикции, или нови и нови органи, които да налагат тези рестрикции! Кому е нужно да плашим медиците с Наказателен кодекс или хората с армията? Вирус не може да се пребори с автомат! Няма нужда от подобни параноични наистина действия. Те създават, струва ми се, обратен ефект. И когато говорим за войната, тъй като непрекъснато се повтаря, че сме във война, война, война, война с невидим враг, война с невидим враг може да е успешна метафора, ако този невидим враг е вирусът, но да не се окаже, че невидимият враг са правата на гражданите, защото оттам е само на една стъпка този невидим враг да станат самите граждани. Няма нужда от подобен текст – законовите норми са налице!

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега Зарков, крайно време е, аз ще Ви прочета като юрист текста на чл. 122, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили:

извън случаите на чл. 109 и сто и…, на цялата или на част от територията на страната, може да се обяви извънредно положение.“ Това са двете хипотези! На това основание може да се обяви „извънредно положение“, и на това – Закона за отбраната и въоръжените сили. В чл. 123 натам се казва: „При военно – да не ги изреждам – и извънредно положение, обявено при хипотезата на чл. 122, ал. 1, се предприемат такива мерки“ – обща мобилизация, да не ги повтарям, отново да ги изброявам. Само при тези две хипотези, господин Зарков, колега! Да, Вие споменахте – и при други хипотези може. Сега е трета хипотеза, с което на основание на Конституцията се обявява извънредно положение. Нищо общо няма, неприложим е Законът за отбраната и въоръжените сили! Разберете го! И правомощията по чл. 123 са неприложими, защото те са касателни само за военно, положение на война, и обявеното извънредно при тези две хипотези – въоръжен конфликт или опасност от въвличане. Дайте най-сетне да обясним на хората, да направим тази разлика! Вие сте достатъчно опитен юрист, сега ще го прочетете и ще видите, че това е така. Ние в петък заедно миналата седмица обявихме извънредно положение на друго основание, друга е хипотезата. И поради което не е копи-пейст – изобщо не е копи-пейст това, което тук е разписано като правомощия, а те са само да участват, да съдействат в действията по прилагане на епидемиологичните мерки. И те са много, виждате, свити. Не намесвайте Закона за отбраната и въоръжените сили тук, уважаеми господин Зарков! се възползвам от това, че Ви правя реплика, ще бъда съвсем кратък – понеже се постави и въпросът защо военнослужещите от въоръжените сили. Ами във формированията на въоръжените сили освен военнослужещи има и цивилни лица:

Затова е споменато така – да, само военнослужещите, а не администрацията, която е част от формированията на въоръжените сили. А всички военнослужещи, разбира се, са част от въоръжените сили. Благодаря. Много Ви моля, правете тази разлика, прочетете 122 – сигурен съм, че ще разберете за какво става въпрос. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Лазаров, благодаря Ви за репликата! Тя всъщност ме убеди, че този текст не трябва да бъде в този закон. Ако сте прав и щом сте прав – приемам, че Законът за отбраната и въоръжените сили е неприложим в такава ситуация, в каквато се намираме, то е защото законодателят е преценил, че той не трябва да бъде прилаган, че в тези случаи извън военното положение, извън заплахата от военен конфликт, армията няма работа! Армията не е полицейски орган и няма необходимост да бъде превръщана в такъв! Не знам дали могат, или не могат да се справят военнослужещите, но при всички случаи те имат коренно различни, не по-малко важни от тези на служителите на МВР, функции. И изкарването им на улицата сега, в този момент, е неоправдано и ще бъде според нас противопоказно. То, както и да ни го обяснявате, милитаризира една и без това много трудна ситуация. Нямаме необходимост от това или поне не е налице такава. И затова говорих за тази тенденция. Тази тенденция е непрекъснат апокалиптичен сценарий не помага! Ние трябва да се отнесем сериозно, но така, както призовавате гражданите: „не се паникьосвайте“ – Вашите действия издават непрекъсната паника. Този Този текст, както е направен, ако Вашето тълкувание е вярно, означава, че в този период, когато има извънредно положение, военнослужещите ще могат да действат като полицаи. Това не е необходимо нито на тях, нито на полицаите.

Кажете процедурата, господин Забранихме кинотеатрите, театрите – големият театър и театрото в момента продължава да забавлява в кавички зрителите,

имаме трима човека, записани за изказване. (Реплики.) Има гласуване. Няма как да прекратим процедурата. Заповядайте, господин Жаблянов!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 Сигурно на господин Касабов му се видя излишна тази дискусия и това обсъждане и затова направи това предложение. Аз не смятам, че е така – не смятам, че това е въпрос на опозицията, а е въпрос, който засяга принципите на нашето конституционно и държавно устройство. В основата на това конституционно и държавно устройство е разделението на властите, деполитизацията и департизацията на органите за сигурност. Това са началáта, които бяха поставени в основата на днешната българска република във времената, когато трябваше да се осъществи промяна от един политически режим към друг. Днес в резултат на приемането на Закона за извънредното положение и в резултат на предложението, влязло като чл. 9 за възлагане на Министерския съвет да вземе решение за използването на въоръжените сили в условията на извънредно положение, ние се отклоняваме от основните принципи на конституционното устройство на нашата република. Защото в условията на действащ парламент не виждам основание да се прехвърлят компетенции на Министерския съвет по управление на въоръжените сили (реплика от ГЕРБ), в условията на осигуряване на гражданския мир, грубо казано. Защото една от основните причини за деполитизацията и департизацията на армията и на въоръжените сили, когато беше приет този принцип в изграждането и в устройството на въоръжените сили, беше именно десетилетният десетилетният горчив български политически опит от въвличането на армията във вътрешни конфликти и противоречия. Никой от нас, и Вие, уважаеми колеги, сте прави – не може да предвиди по какъв начин ще се развие сегашната ситуация в социален план, не само в медицински, какви противоречия и какви конфликти могат да се породят в българското общество. Вие смятате ли, че ако в тях бъде въвлечена армията да решава граждански противоречия и стълкновения по места, това ще остане без последствия за самите въоръжени сили, за нашия конституционен ред и включително за мнозинството, което днес е излъчило правителството? Поемате огромна отговорност с това предложение.

за частично участие на въоръжените сили при недостиг на численост на поделенията на МВР. Но в случая става дума за следното. Защо Министерството на външните работи със специализираните си служби, със Жандармерията да не може да реши един, грубо казано, конвенционален въпрос по поддържането на гражданския ред в България? В момента няма радикални елементи по улиците, няма терористично положение, няма някаква извънредна политическа ситуация, няма групи, заплашващи конституционния и законовия ред. Има хора, принудени да спазват изолация в резултат на наложена карантина и други мерки със заповедта на министъра на здравеопазването. Защо във всичко това трябва да бъде въвличана Българската армия? Аз не съм сигурен, че и Българската армия изгаря от желание да застане на КПП-тата, за да проверява документи, да спира автомобили и да чака да дойде полицията, за да провери това, което тя проверява. Какъв смисъл виждате Вие в това нещо? Смятате, че ще има допълнителен респект по отношение спазването на гражданския ред ли? От гледна точка на нейните функционални насочености армията няма да допринесе в това отношение, нито ще подпомогне полицията.

Възразявам категорично и се обръщам към вносителите: оттеглете го, не създавайте прецедент! Българската армия 30 години и в по-тежки ситуации не е въвличана в поддържането на гражданския мир или в провеждането на други мерки на територията на страната.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Нека да се опитам, представяйки един различен ракурс на предложението, да разсея изразените от преждеговорившите съмнения и опасения по отношение на това какво се предвижда в този текст на Законопроекта, който е на нашето внимание. Уважаеми народни представители, освен текстовете по чл. 122 и чл. 123 в Закона за отбраната и въоръжените сили, има едни други текстове в действащия Закон за отбраната и въоръжените сили по отношение на какви задачи могат да изпълняват въоръжените сили в мирно време. На първо място, в чл. 56, т. 8 се предвижда изрично участие в превантивната и непосредствената защита на населението по ред, определен в Закона за защита при бедствия. Такъв ред има! Само преди няколко години променихме и текста на чл. 57 и включихме в ал. 1 нова т. 3 участие в охраната на държавната граница. Уважаеми народни представители, това предложение беше направено и поради едно друго практическо съображение наложените противоепидемични мерки трябва да се изпълняват предимно от органите на РЗИ и полицейските органи. Тези органи, уважаеми народни представители, нямат неограничен ресурс и сили. Нямат! В един момент би могло да се наложи да бъдат ангажирани въоръжените сили. Всички се надяваме извънредното положение да отпадне в едни близки срокове. Но защо да не създадем тази правна възможност? Обръщам внимание – това е правна възможност, такава, каквато е и по отношение на участието в охраната на държавната граница и по отношение на превантивната и непосредствената защита на населението при бедствие, уважаеми народни представители!

Полицейските органи трябва да бъдат ангажирани и с това да се осигури обществения ред в едно населено място като Банско, което е поставено под пълна карантина. Всички се надяваме в тази зала да няма и други подобни населени места на територията на България. Нека да обърна внимание, че е необходимо да обмислим една такава възможност, не да спекулираме и не да всяваме страх в българските граждани не става дума за един абсолютен ангажимент, предвиден в този закон, уважаеми народни представители, става дума за правна възможност и наистина трябва да се заяви ясно от тази парламентарна трибуна,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Ципов, кратка реплика към Вас, в качеството Ви също на бивш заместник-министър на вътрешните работи, познавайки много добре спецификата на работата на полицейските органи. Полицейските органи и военнослужещите не са взаимозаменяеми. То не работи така – едните, ако се изморят, просто да дойдат другите. Това са служители, обучени за различни задачи, които имат различни мотивировки и методи на действие. Вие знаете много добре какво ще се случи с тази правна възможност, а ще се случи най-вероятно и е много възможно да се случи следното: да се обявяват карантинни градове и армията да ги запечата от различните страни. Тази мярка не е нещо, което българският парламент може да си позволи просто с лека ръка! (Реплика.) Чувам от залата: „Ако е необходимо, ще стане.“ Твърдим, че към момента не е необходимо и самият факт, че го записваме в този закон, не само позволява този процес, страхуваме се, че той го насърчава. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Друга реплика има ли? Не. Господин Ципов, заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Зарков! По действащото законодателство полицията има и много други правомощия, които в такава сложна ситуация, каквато е извънредното положение, трябва да бъдат изпълнявани. Не само охраната на обществения ред и не само прилагането на противоепидемичните мерки. Преждеговорившите все пак не обърнаха внимание, че това предложение е за времето на извънредното положение, не става дума за постоянни правомощия на въоръжените сили. Не става дума и за прилагане в пълния си капацитет по действащото законодателство на правомощията от страна на въоръжените сили, включително и тези частични, ако мога така да се изразя, правомощия по отношение на прилагането прилагането на противоепидемичните мерки. Нека да обърнем внимание на това. Разбира се, че не става дума, когато едните се уморят, те да бъдат заменени. Въобще не е такъв смисълът на предложението. Смисълът на предложението е съвместно и координирано с други органи. Защо смятате, че армията ще подпомага само и единствено полицията, ако се наложи? Защо да не подпомага органите на РЗИ, защо да не подпомага органите на местна власт, когато има такава необходимост? Това е смисълът на предложението.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Аз не приемам аргументите на опозицията и дълго представеното становище на БСП. го приемам в два основни пункта. Първо, не приемам, че българският войник на улицата плаши българския гражданин, така както българският полицай не може да плаши българския гражданин. Българският полицай е заплаха за престъпниците. Българският войник на улицата и българската униформа по екраните, както виждаме вече, поражда доверие, поражда сигурност.

Тя никога не е била съсловна армия. Тя никога не е била и политически инструмент, включително и във времето, за което Вие говорихте – преди 30 години. И преди 30 години – твърдя от собствения си професионален опит, че Българската народна армия беше национална армия и имаше за задача да отстоява националния суверенитет в условията на колективната сигурност, каквато тогава ни е била наложена от Великите сили. Това го доказва съставът на този парламент, в който и отдясно, и отляво има достойни офицери, служили в тази Българска народна армия. Затова не приемам цялата Ви конструкция, че използването на въоръжените сили или на военнослужещите от Българската армия в условията на извънредна ситуация в подкрепа на полицията и на другите държавни и местни органи на власт поражда страх и едва ли не е път към милитаризация на обществото, само дето не го казахте – план за военен преврат! Това не е вярно, това е грешно, това работи против интересите на нашата нация и на гражданите в този момент. Защото ако трябва да бъдат използвани военнослужещи, те ще бъдат използвани законно, по силата на законите, с решение на Министерския съвет, а не еднолично от някого, дори това да бъде високоуважаваният министър на отбраната и това ще бъде в сътрудничество с останалите органи на властта в България. Това трябва да кажем на българските граждани и че това само гарантира сигурността, спокойствието и ефективното прилагане на мерките в условията на тази страшна, страшна епидемия, такава каквато не ни се е случвала 100 години назад. Благодаря Ви за вниманието. Не виждам. Господин Лазаров имаше процедура? Няма. Преминаваме към гласуване.

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане на общественополезен труд, само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните санитарно-хигиенни изисквания. (2) Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат. (3) Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение. (4) Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение. (5) Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение. (6) По време на извънредното положение, както и до три месеца след неговата отмяна, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца.“

закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им; 3. възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци. Чл. 14. При закупуване със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и със средства на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения на медицински изделия, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и за лечението и диагностиката на заразените пациенти, не се прилагат изискванията на глава трета, раздел II от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, с изключение на чл. 34, ал. 1, т. 2 от същата наредба. Чл. 15. Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.“ Предложение на народния представител Христиан Митев по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 16: „Чл. 16. (1) До отмяната на извънредното положение се забранява паралелният износ на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България. (2) Който наруши забраната по ал. 1 се наказва с глоба в размер на 10 000 лв., съответно се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер на 20 000 лв., съответно с имуществената санкция в размер на 100 000 лв. (3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или на директора на съответната регионална здравна инспекция. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или от директора на съответната регионална здравна инспекция.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 17: „Чл. 17. При необходимост Министерският съвет възлага на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши проверка на държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни продукти и да изготви доклад и предложение до Министерския съвет с оглед преценка за осигуряване на допълнителни резерви.“ Откривам разискванията. Имате думата за изказване. Заповядайте, госпожо Ангелова.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 Ще прочета цялата нова редакция на чл. 12, ал. 2: „(2) Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за семейните помощи за деца не се прилагат.“ Благодаря.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

„закупуване от възложителите на хигиенни материали“ – тук да се добави „дезинфектанти“ и текстът да продължи нататък, както е по вносител, защото се налага и те да бъдат изрично изброени.

може да се забрани износ на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България“. Добре, това е смислово предложение, да. Моля да го подложите на гласуване.

Благодаря, господин Председател. Моето изказване и предложение е относно чл. 13 – Комисията предлага да се създадат членове 13, 14 и 15. Относно чл. 13. Тук има няколко хипотези по отношение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Аз искам да поставя пред Вас една хипотеза, която очевидно е убягнала от работата на колегите, които са предложили това. В момента се изпълняват стотици обществени поръчки – общински и всякакви, с възложител и общините. Знаете, че по всяка обществена поръчка има срок и този срок не може да бъде предоговарян. И знаете, че в момента има форсмажорни обстоятелства – самото извънредно положение, които най-вероятно ще попречат на изпълнителите да завършат обществената поръчка в срок всяко неизпълнение на поръчката в срок следват санкции. Тези санкции са доста сериозни в почти всички договори. Трябва да дадем възможност на компаниите във връзка с всичко, което говорихме днес, които имат затруднения, и то обективни затруднения – например по внос на материали, по подизпълнители, които не работят, и така да могат да предоговорят срока с възложителя и това предоговаряне да не бъде за по-дълъг период от срока на действие на извънредното положение.

но не повече от срока на действие на извънредното положение.“ Тоест да помогнем на компаниите да не понасят допълнителни финансови санкции, затова че обективно някои от тях няма да могат да изпълнят срока,

Уважаеми господин Председател, предлагам в чл. 17 редакция, която да е в следния вид: „При необходимост Министерският съвет възлага на Държавна агенция“ и така нататък, стигаме до „трайни хранителни продукти“, запетайка, „медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт“. И искам да пледирам промяната, която доктор Дариткова предложи преди малко – за възможност за спиране на паралелния износ, да да отпадне, да бъде императивно спирането на паралелния износ, защото на база презапасяване с лекарства, с консумативи в момента българските аптеки – складовете на едро, са празни. Има огромни затруднения при осигуряването на необходимите лекарства и консумативи за населението като цяло. Мисля, че срокът на извънредното положение от около две седмици или три ще бъде

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По отношение на темата, обсъждана от колегата Йордан Цонев, смятам, че текстът, който виждам на 17 страница, ако остане във вида, в който сме планирали, е много сигурна спирачка за стопанския стокооборот, икономическия стокооборот или това, което вицепремиерът Томислав Дончев пое като ангажимент, че няма да го допуснем. Аз бих предложил да отпадне този текст като цяло и ще Ви кажа с какви доводи. В сега действащия Закон за обществените поръчки съществува възможността единствено и само при наличие на финансиране от управляващите органи, от министерствата, от органите на държавата да бъдат провеждани обществени поръчки. Има и втора възможност. По смисъла на това финансиране по ЗУСЕСИФ или друг закон, изрично впише в тръжната документация, че може да бъде проведена обществена поръчка, тя стартира единствено и само, ако има осигурено европейско или друго такова финансиране. Респективно, до три месеца

през получаването ѝ от съответните дружества, през задаването на въпросите и отговорите, през подготовката на тръжните документи и обжалванията, които са много честа практика в България, тоест близо шест месеца трае финализирането на една такава поръчка. Предлагам Ви да не спираме този процес, го оставим на оперативната самостоятелност на възложителите, на министрите, на управляващите органи, на комитетите за наблюдение, както сме записали, да преценят дали да осигурят едно финансиране, или да не го осигурят в контекста на извънредно положение. Така става излишно цялото това нормотворчество и сме защитени, че така нареченият суверен или донор на тези поръчки може да управлява този процес, предоставяйки и отваряйки финансиране или не отваряйки финансиране. Имайте предвид, Вие знаете добре, че България е получила възможно най-голямата и разширена децентрализация при управление на средствата, Европейската комисия се е доверила и е в оперативните възможности на управляващите органи да осигуряват това финансиране или да не го осигуряват, и това да бъде по преценка. Не мисля, че министърът на финансите може за всички такива да прецени какво да прави. По отношение на чл. 13, предложен в т. 3: „Възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци“, Ви предлагам да коригираме текста да коригираме текста по-простата причина, че терминът „болнични отпадъци“ не съществува в Закона за управление на отпадъците, а опасните отпадъци са в изключително широк периметър. Това са и взривове, и пестициди, и всякакви възможни други опасни отпадъци. Ако искаме да свършим работа, трябва да цитираме директно Приложение № 1 и Приложение № 2 към Закона за управление на отпадъците и съответната наредба – мисля, че беше Наредба № 3, в която се казва и се посочва кои отпадъци са с болничен произход и кои са инфекциозни в Приложение № 2. Така обхващаме болничния произход и инфекциозните отпадъци.

Разбира се, държа на първото ни предложение да направим дискусия по това, че, спирайки обществените поръчки с такъв текст, без да даваме възможност на управляващите органи да осигуряват или да не

Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! По повод на зададените въпроси и направените предложения искам да направя едно кратко и бързо разяснение, за да е ясно какво става. В момента в България има наредба, която стриктно и точно разпределя кое е болничен отпадък, как се третира и така нататък. Проблемът е, че при сега действащата наредба, при всички сключени договори и при всичко, което се случва до момента, ние не искаме да променим абсолютно нищо, освен в условията на извънредното положение, в което се намираме, знаете, че имаме и коронавирус, и как да третираме конкретно тези отпадъци – затова казваме общо „болнични“. Разбира се, че са по приложението, по начина по който е, разбира се, че ще го правят фирмите, които и в момента са упълномощени, лицензирани, имат съответните камиони, коли, транспорт и ще го правят точно те. Единствена разлика в наредбата, която правим, че досега така наречено автоклавиране – част от отпадъците се носят на автоклав при 120 градуса, след което се депонират, но не могат да избегнат болестта и ние рискуваме тези, които минат през автоклавите, да заразят останалата част от населението. Затова промяната в наредбата, която конкретно сме предложили на министъра на здравеопазването, е да се пристъпи към изгаряне в инсинератори. Какво Ви казах? Два са определени и те ще поемат целия обем. Как ще изглежда тази дейност? Всички болници в момента имат договори със свои оператори – лицензирани, регистрирани с превозни средства, с обучен персонал. Същите болници в момента, в който станат и болници за коронавирус, ще продължат да работят със същите лицензирани фирми, със същите превозни средства. Те ще работят със същите договори, които и в момента имат с инсинератора в София, който е национален и се намира на наше разпореждане, и с още един, който може да поеме този голям обем. Така че въпросът за болничните отпадъци по наредбата – приемам предложението, което направи народният представител за нормално, ние не искаме нищо по-различно, а просто да предпазим държавата в условия на криза, в условия на коронавирус, да можем да сме сигурни за това, което остава в болниците, че е унищожено в инсинераторите, а не да минава през автоклави и да разнася зарази. По първото предложение вече имах възможност да кажа, че се отнася само и единствено за пестициди – само и единствено за тези пестициди, за които вече имаме отворени складове и които биха могли да създадат обществено напрежение, напрежение, като част от тях е преопакована в надеждни контейнери и тръгна да обикаля Европа съгласно издадени от нас нотификации. Но там, където отидоха камионите, и тези, които са на границата, ги върнаха и казаха: ние сме форсмажор, имаме криза, спираме да упражняваме всякаква друга дейност, изгаряме нашите отпадъци – от Франция отидоха в Германия, от Германия стояха в Румъния, и Румъния ни отказа. Оказа се, че ние имаме инсинератор в България, снабден с абсолютно всички разрешителни, а камионите, влизайки на българска територия, ще ги насочим там конкретно, за да бъдат изгорени. Не става въпрос за нещо извън кризата, не става въпрос за отпадъци, взривни вещества и каквото и да било друго. Напишете тогава само за този вид отпадък, напишете за болничните отпадъци съгласно наредбата. Казах Ви: единствената промяната е, че няма да се автоклавират при 120%, което не е надеждно, а ще се изгарят с пиролиза в двата автоклава. Организацията е създадена по места, с хладилни камиони, с всичко останало. Това е проблем, с който, ако не го решим, рискуваме отпадъци да попаднат в контейнери и да създадат зарази.

когато има хора, които са вкъщи и по домовете си, за техните отпадъци да бъде създадена организация да бъдат събирани и в крайна сметка да попаднат в тези два инсинератора, които са с абсолютно всички документи – софийският е за така наречените болнични отпадъци, а другият има всички останали разрешителни, а също и за болничните отпадъци. Приемам изцяло Вашето предложение и вместо „опасни“ заменете с другата дума, допишете наредбата в съответствие с Вас и при уговорката, че наредбата ще бъде променена и се отнася за изгаряне, а не автоклавиране. Благодаря Ви.

Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания, колеги? Госпожо Нинова, имате думата.

Вярно е, че коронавирусът измести другите кризи в България, една от които беше тази с боклука, тогава стоеше много сериозно въпросът за вноса на болничен отпадък от Европа и от трети страни на територията на страната. Питам господин министъра:

в Закона да ги запишем, виждате ли такива и как да се спре вносът на такъв боклук към България? Ако трябва, изрично да го направим в този закон по време на извънредно положение, както предложите. Миналия път не решихме проблема с кризата с боклука и остана възможността за внос. Сега опасността се засилва заради многото случаи на болестта – починали и така нататък, и разрастващото се количество болничен отпадък в Европа. Искаме да ни дадете гаранции, че нито един

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, извинявам се, че говорех с колегата, но беше в оперативен порядък, а не от неуважение към Вас. В България не са внасяни медицински отпадъци. Имаше един камион – транзит, който е преминал през България, запален е, а после, когато е трябвало да го запишат за застрахователни Това изтече в медиите и някой остана с впечатление, че в България са внасяни огромни количества медицински отпадъци. Разбира се, далеч съм от мисълта, че в България не са извършени злоупотреби с отпадъци. Има един код и те ги внасят с него, а в действителност са нещо друго. Намерихме много, след като затворихме границите и мощностите, където се унищожават по деретата. Намирам притеснението Ви за основателно. За да бъда изцяло обективен към Вас, ще кажа, че даже го платих от джоба си, че създадохме Оперативен център, с който да следим всички граници. Гранична полиция ежедневно ни подава справки за всички превозни средства, които са пресекли държавната граница и са влезли на територията на България. Посредством Центъра ние се обаждаме на РИОСВ-тата да извършат проверки, когато преценим, че има риск. Имаме няколко камиона, които вече сме заловили и вървят процедури през прокуратурата. Това, което мога да кажа, е: от Гранична полиция цял месец – всеки ден, ние получаваме справки от всички граници, Митницата нито веднъж не ни е дала справка, с която да разберем какво се случва и какво влиза на територията на страната. Неприятно ми е да го кажа, защото от миналата година е подготвена наредба, няколко пъти проведох разговори, помолих и министъра на финансите да съдейства. Митницата до този момент не е дала един ред с информация за навлезли на територията на България отпадъци и това какво се случва с тях. Включително един кораб, който пристигна с RDF неопасни отпадъци на пристанище Варна, натовариха го на влак, той отиде до Враца, разтовари се всичко това беше под наш контрол. Наблюдаваме го на камерите, но от Митницата не получихме информация. Тоест, ако ние не бяхме създали друга организация, нямаше да разберем и за този влак, и за този кораб. Това, което съм направил, за да вдъхна увереност на Вашето основателно питане, подписах промяна на една от наредбите, защото това мога да направя аз. Няма да вървя по дългата процедура, а за всички, които внасят на територията на България каквито и да за рециклиране и за каквото и да било, три дни преди това или в деня на натоварването, ако е някъде наблизо, да бъдем уведомявани. По този начин, без да има значение дали Гранична полиция или Митницата ще ни уведомят, или ще забравят да ни уведомят, или ще пропуснат да ни уведомят – ние ще знаем три дни по-рано или в деня на пресичане на границата, за да предприемем необходимите мерки. Не мога да гарантирам изцяло, че някой няма да се опита да направи злоупотреба, но при този засилен контрол имаме проблем само с идването на превозни средства обратно в България. Онзи ден

изказването на колегата Костадинов, както и разясненията, които бяха дадени от министъра, искам да направя редакционна поправка на т. 3 към чл. 13. Редакционната поправка да бъде в следната „Възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения.“

Уважаеми господин Председател, господа министри, уважаеми колеги! Мисля, че водещото е да свършим някаква работа, затова правим тези предложения. Благодаря на колежката Ивелина Василева за изчистения текст. да отворя само една скоба: не съм сигурен, че, ако можехме да обезвреждаме тук пестицидите чрез инсинерация, трябваше да ги караме, господин Министър, в Швейцария, Франция, Германия и Италия. Според мен затъваме в един порочен кръг. Проблемът е ясен. Вие бяхте ясен, че отказът събраните пестициди да се извозват и да се приемат от приемащите страни е проблем. Това трябва да се реши, но аз не съм сигурен, че имаме мощности, които съобразно Закона за околната среда и изгаряме и да утилизираме адекватно. Нямам такава информация, затова при проведената процедура бяха избрани инсинератори в различни европейски държави, които имат вписан код за обезвреждане на пестициди в своя европейски лиценз. Аз нямам информация към момента дали, записвайки го така, няма да отворим врата, през която ще минат страшни неща. Ако искате, по-скоро да обсъждаме как да обезвредим или да решим проблема с пестицидите, тъй като, както и в личния ни разговор, за който се извинявам, че се качих при Вас, Ви споменах, че тук са използвани пари от Българо-швейцарската програма. Казусът става много заплетен.

Тоест, господин Костадинов, Вие поддържате Вашето предишно предложение, нали? Да го подложа ли на гласуване? Господин Костадинов, Вие поддържате предишното си предложение за редакционна поправка в чл. 13 независимо от предложението на госпожа Василева? Разбрах Ви. Господин Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Вижте, аз няма да взимам повече думата и ще бъда максимално сдържан. Кажете къде на „Позитано“ да ги наредим? Няма да ги пипаме, докато трае кризата, ще седят на „Позитано“ – нямам нищо против – това не са мои пестициди. Не е и Българо швейцарската програма – тя приключи на 8 декември. Това са количества, които българското правителство през годините е поело ангажимент – Швейцария нещо ще изчисти, ние да доизчистим останалите вече отворени складове. Не съм аз, който през годините е започнал това. Вие не сте информиран за Програмата, а сега пускате на хората най-разнопосочни изказвания и така нататък. Напишете го тогава така: изгаряне на пестициди в снабдени с всички съответни регистри инсинератори. Да, има един. Това, че Вие не знаете за него, е друг въпрос. И ние не знаехме, и когато питахме къде е най-близкият, се оказа, че няма. От Полша казаха: „Ние имахме един кораб в Бургас, в този кораб се оказа, че има пестициди. Търсихме къде може да се изгорят и се оказа, че в България може. Вие си имате едно Ферари в сравнение с нашия инсинератор, ама не си го ползвате.“ Тези пестициди, които сме събрали, са ангажимент, който България навремето е поела към Швейцария. Какъв е ангажиментът? Швейцария дава пари и казва: „Искаме по този, този и този ред да го правите в тези, тези и тези инсинератори.“ Ние не можем да им се сърдим, че са посочили инсинератори в Европа, които са преценили, след като дават парите. След като сме сключили договор, ние сме длъжни да се съобразим с тях в момента, в който Програмата приключи, но ние сме поели ангажимент да доизчистим. Имах въпроси от ДПС: „В нашето село половината е изчистено, а другото седи – кога? Вие натоварихте, а нещо седи на двора – кога? Сложихте го в камионите, а в нови контейнери – кога?“ Ами дайте, ако искате, да го замразим, нямам нищо против, но ми кажете къде? Предлагам да ги оставим на „Позитано“. Това не е конструктивен разговор, много се извинявам. Пестицидите ще бъдат обезвредени единствения инсинератор, който има такъв лиценз. Добре е, че го имаме, иначе тогава щеше да е проблем, ако той каже: „Имам лиценз, ама не искам, ще се занимавам с други неща, които ми носят повече печалба.“ Нека да не създаваме психоза там, където я няма.

НЕДЯЛКОВ: Внасянето на проблема с пестицидите, въобще не е проблем на този закон. Той е изключителен проблем на други наистина много важни закони, но тук имаме текст, който гласи: „Не се изпълнява Законът за обществените поръчки, когато се унищожават биологични медицински отпадъци.“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

е извънредното положение и обвързването му със закон. Ако знаете колко много екологични проблеми има в държавата, а сега да ги залепваме към спешното законодателство, господин Министър, аз категорично не съм съгласен! Пропускам репликите за „Позитано“.

мисля, че Правилникът на Народното събрание трябва да се спазва изключително стриктно, независимо дали тук е дошъл министър или някой народен представител, защото с такъв назидателен тон от народните избраници, па макар и от опозицията, мисля, че не е редно да се говори в тази ситуация. Решаването на проблемите, че някой си е и не си ги е изгорил навреме, и сега да ни ги хвърля на главите, ами да си ги вземе в тях, а не да ги праща на „Позитано“. Най-добре е в неговата къща, да му кажете на господин министъра и там да се оправя с тях. Нито има Ферари на „Позитано“, нито има място за пестициди. Тук в момента се занимаваме с проблемите на българските граждани и с това да ги спасим от тази ситуация, а не да слушаме назидания. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Виждам, че разискванията за второ четене се превърнаха в парламентарен контрол. Предлагам прекратяване на разискванията. (Силен шум

Ще подложа на гласуване следните текстове по реда на членовете, които се предлагат за създаване, и по реда на постъпването. По чл. 12, предложен от Комисията, има предложение за редакционни поправки от народния представител Светлана Ангелова. Моля, гласувайте.

гласувайте. Гласували 148 народни представители: за 144, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. По чл. 12 има предложение за допълнение, направено от народния представител Даниела Дариткова.

е от народния представител Ивелина Василева – редакционни поправки в т. 3. Текстът беше представен от госпожа Василева. Моля, гласувайте.

Предложение от народния представител Йордан Цонев за създаване на нов чл. 13а: „По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.“

Предложението е прието. Преминаваме към чл. 16. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 16 с текст по Доклада на Комисията и приетото вече предложение за редакционни поправки. Гласували

Гласували 132 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 29. Предложението е прието. Продължаваме с гласуване на редакционни поправки, предложени от народния представител Георги Йорданов в текста на чл. 17,

Предложението се приема. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 17 с текст по Доклада на Комисията и приетата редакционна поправка. Гласували

Благодаря, уважаеми господин Председател. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Създават се членове от 8 до 12: „Чл. 8. Министърът на здравеопазването със своя заповед определя условията на труд и заплащането на медицинските (лекари, професионалисти по здравни грижи и санитари) и здравни специалисти от първа линия в противоепидемичната обстановка. Министерството на здравеопазването разработва оперативен план за хоспитализация на пациенти с доказано вирусоносителство или съмнение за това, в който участват всички български болници, независимо от собствеността им. Чл. 10. Сроковете за подаване на годишните данъчни декларации на физически и юридически лица за 2019 г. се удължават до 30 юни 2020 г. Чл. 11. За срока на извънредното положение Министерският съвет задейства процедури за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви по чл. 24, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси. Чл. 12. Министерският съвет внася проект на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за финансовото осигуряване на мерките по този закон.“ Комисията не подкрепя подкрепя предложението. юридически лица и еднолични търговци, чиято дейност е затруднена или временно прекратена поради прилагането на противоепидемичните мерки по чл. 2, могат да поискат разсрочване на данъчните и осигурителните им задължения. Чл. 9. (1) За За срока на обявеното извънредно положение, по предложение на Националния оперативен щаб, министърът на икономиката със заповед може да определи максимална цена и/или максимална надценка, като процент от доставната цена, на стоките от първа необходимост и на стоките, които са необходими за овладяване на епидемията. (2) При При формиране на цената на стоките, включени в заповедта по ал. 1, търговците са длъжни да калкулират надценка, по-ниска или равна на определената от министъра на икономиката в същата заповед. Контролът по заповедта е на министъра на икономиката и се извършва от Комисията за защита на потребителите.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат членове 18 и 19: „Чл. 18. (1) При необходимост може да бъдат командировани, включително на територията на друга област за временно изпълнение на дейности по държавен и здравен контрол: 1. служители на районните здравноосигурителни каси в регионалните здравни инспекции; 2. държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции на територията на друга област. (2) В случаите В случаите по ал. 1, т. 1 командироването се извършва при условията на Закона за държавния служител или на Кодекса на труда след съгласуване с управителя на Националната здравноосигурителна каса за срок не по-дълъг от два месеца през една календарна година. командироването се извършва при условията на Закона за държавния служител след съгласуване с министъра на здравеопазването за срок не по-дълъг от два месеца през една календарна година. Чл. 19. Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди извършването на проверки на територията на една област от държавни здравни инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от държавните здравни инспектори, здравни инспектори, участвали в проверката, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се извършва проверката.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Изказвания, колеги? Господин Йорданов.

в така предложените чл. 8 и чл. 9, това са два члена, които касаят точно това, което е най-важното в сегашната противоепидемична обстановка. Касаят медицинските служители, медицинските специалисти. Аз не искам тук да дебатираме какви условия на труд те да имат в тази обстановка и какви заплати. Мисля, че можем да дадем на единствения орган, който може да определи това, експертно, министърът на здравеопазването, който със своя заповед да определи условията на труд: как да се предпазват, какво да използват, от къде да се достави и преференциалното заплащане на медиците, в това число лекари професионалисти по здравни грижи, санитари и други в условията на противоепидемичната обстановка. Защото не искам да коментирам 1000 лв. много ли са, малко ли са, трябва ли да се дадат или не. Това е по чл. 8. По чл. 9. Създаде се един дебат в обществото, който не е здравословен както за обществото, така и за здравната система. Това е за участие на болниците с частна собственост. Факт е, че редица болници, не само частни, редица болници държавни, болници общински отказват приемането на болни суспектни, съмнителни за вирусоносителство с COVID-19. Затова ние предлагаме Министерството на здравеопазването да направи оперативен план за участието на болниците, които трябва да участват независимо от тяхната собственост. И, колеги, от вчера сме залети със сигнали от цялата страна, че на база прокламирането от Националния оперативен щаб неприсъствено консултиране с лекари, било то общопрактикуващи, специалисти или болници, в лечебните заведения няма пациенти. Това е хубаво за сметка на противоепидемичната обстановка обаче тези хора получават своите заплати на база оборота, на база това, което заработват, това, което фактурират към Националната здравна каса или съответно Министерството на здравеопазването по методика и така те си получават своите заплати. Реална е възможността, когато те получат своите пари за месец март, а това става в края на месец април или в началото на месец май, да няма достатъчно пари за заплати, не само за заплати, а и за издръжка. В същото това време българските лечебни заведения в условията на противоепидемична обстановка трябва да извършват повече разходи, защото трябва да има по-тежки мерки за стерилизация, стерилизация, по-тежки мерки за заплащане извънработното време на медицинските служители и за закупуване на различна апаратура, която е необходима. Затова ние предлагаме следната редакция към така предложения чл. 9: Националната здравноосигурителна каса изплаща изцяло сумите по договор, а Министерството на здравеопазването по методика на тези лечебни заведения – това не е в члена, които казваме, че трябва да участват в този ситуационен план – да приемат пациенти с COVID-19, включително и лечебните заведения за извънболнична помощ, където трябва да стане транжирането на база – и тук много внимателно – за месец март 2020 г. на база месец февруари

Тези лечебни заведения са като пожарникарите – дай боже, да не работят, обаче трябва да ги има, защото когато почнат да работят, тогава вече, ако ги няма, ще стане страшно. За това апелирам да подкрепим тези лечебни заведения с помощта за месец март.

Има ли реплики? Господин Веселинов, имате думата за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, позволете ми да привлека вниманието Ви към нашите предложения, които смятам, че са изцяло конструктивни в посока на преодоляване част от проблемите, които извънредното положение ще създаде както за стопанските субекти, така и за потребителите. В чл. 8 ние предлагаме възможността юридическите лица и едноличните търговци, чиято дейност е била затруднена във връзка с мерките, които вземаме за овладяване на епидемията, да поискат от НАП, от данъчната администрация разсрочване на задълженията. Нещо, което смятам, че е естествено именно за естествено именно за онези фирми, които са част от засегнатите браншове. Смятаме това нещо за логично, тъй като на практика точно в тези първи дни и месец от обявяване на извънредното положение разходите на тези фирми ще са извънредно високи. Те ще могат да се окажат в положение, в което да не могат да обслужват данъчните си задължения. Същевременно не биха имали правно основание за тяхното разсрочване. Да се доверим на чиновническата отзивчивост би било в известна степен наивност, така че този текст би гарантирал възможността на тези фирми да оцелеят и би създало един допълнителен ангажимент на НАП, но ангажимент, който, ако те го приемат отговорно, биха могли действително да съдействат за оцеляването на тези стопански субекти. В чл. 9 предлагаме една която е свързана с овладяването на спекулата. Именно възможност по предложение на Националния оперативен щаб при обявеното извънредно положение министърът на икономиката да определя пределни цени или респективно максимални надценки на стоките, които са свързани с овладяване на епидемията или съответно стоки от първа необходимост. Вече имаме множество примери, включително председателят на един от големите синдикати даде такива за в пъти повишаване на цените, свързани с дезинфектанти и други медицински консумативи. Подобно правомощие според нас ще допринесе за това интересите на потребителя да бъдат защитени. И други колеги са правили предложения по посока на овладяване на спекулата, но смятам, че това е най-простият и ефективно работещ механизъм и ако бъде подкрепен от Народното събрание, ще гарантира на нашите сънародници наистина едно по-поносимо ниво на цените, на средствата, от които те са зависими за собственото си оцеляване. Надявам се на Вашата подкрепа. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Реплики има ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Въпреки че не е нашето предложение, аз ставам да го подкрепя, защото, повярвайте ми, откакто сме обявили

Никак не е смешно! Може да съм преувеличил, като съм казал хиляди, ама да засиля това, което искам да Ви кажа, защото не слушате и без това. Просто да Ви обясня за какво става въпрос. Мога, ако искате, да си извадя телефона и да Ви прочета някои от тях. Хората казват твърдо, че изпитват сериозно затруднение да правят различни плащания – по кредити, по данъци и така нататък. Ще Ви дам пример: фитнес зала, която е под наем и разчита на приходите си от всеки ден, това е в сферата на услугите, всеки месец да си плати наема, да си плати данъците, да си плати кредита, който е взел, отворил е пет-шест работни места, как да го направи това нещо, като Вие не искате да подкрепим бизнеса? Не знам какво искате! Аз Ви призовавам да подкрепим предложението на колегите от „Обединени патриоти“, защото то е разумно и сигурно няма да натовари кой знае колко бюджета на държавата. Още повече не става въпрос за бюджетни средства, а за разсрочване на плащания по задължения. Благодаря Ви.

предложение за редакция в чл. 18. ал. 1, т. 2. – след запетаята „на територията на друга област“ – да се заличи, тоест т. 2 да звучи така: „държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции“. Понеже се получава повторение и чл. 19 да се редактира така: „Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди извършването на проверки на територията на една област от държавни здравни инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори от Националния център по радиобиология и радиационна защита за спазване на противоепидемичните мерки и ограничения. При установени нарушения актовете за установяване се съставят от държавните здравни инспектори, участвали в проверката, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се извършва проверката.“

нашето предложение, което е за извънредното положение и така наречената спекула. Единственото предложение дотук, което реално дава някакви правомощия на министъра на икономиката

максимална пределна цена или максимално пределна надценка на стоки както от първа необходимост, така и на такива, които са необходими за овладяване на кризата, трябва да бъде прието поради простата причина, че към момента може да имаме проблем със здравните консумативи. Утре обаче ние не може да знаем дали няма да имаме друг проблем. Не го казвам с цел да възбудя някакъв интерес. Мисля, че тук Мисля, че тук е времето да се приеме такъв текст. Абсолютно нищо тревожно, притеснително няма в него. Министърът на икономиката

да бъде контролиран поне в периода на криза. Защото, както ще свършат заплатите на някои хора, колкото и да се мъчим, това не е ясно до кога ще продължи и не е ясно дали други държави, от които се снабдяваме стоки от първа необходимост, няма и те да затворят границите. Така че е редно да бъдем предварително осведомени и да мислим две крачки напред,

Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували

има предложение за редакционни поправки в ал. 1 от народния представител Даниела Дариткова. Моля, режим на гласуване.

предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат членове 13, 14 и 15: „Чл. За учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. (2) Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие по ал. 1 в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване. За изпълнение на задълженията си от разстояние педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, уговорено по трудовото правоотношение. (3) Директорите на училища изпълняват задълженията си в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осъществяват управление и контрол и от разстояние чрез използването на информационните и комуникационните технологии, ако са създали необходимата организация за извършване на обучението и подкрепа за личностно развитие по ал. 1. Директорите изпълняват задълженията си от разстояние, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване. (4) Министърът на образованието и науката може със заповед да въвежда временни правила във връзка с обучението и подкрепата за личностно развитие по ал. 1, включително и относно работното място, работното време на директорите и педагогическите специалисти, техническите средства за организиране и провеждане на обучението и подкрепата за личностно развитие.“

Член 7 – текст на вносител. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „В чл. 7 се създава ал. 9: (9) Всички решения по чл. 7 се публикуват незабавно, в срок от двадесет и четири часа от вземането им, на страницата на съответния управляващ орган и в поне два национални с подробни мотиви за вземането им, както и с пълните данни на бенефициента, включително име, идентификационен номер на физическите и юридическите лица и отпуснатите суми. Публикацията е неразделна част от решението и предхожда изпълнението Министерският съвет създава и подържа публичен регистър на решенията, взети по силата на чл. 7.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 т. 2 се изменя така: 2. да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила в съответствие с принципите за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност; 2. Ал. 6 се изменя така: „(6) При условията на ал. 5 Комитетът за наблюдение по съответната програма взема неприсъствено решение, с което включва в индикативната годишна работна програма процедури, свързани с извънредното положение и одобрява критериите, използвани за подбор на операции, за да се осигури животът и здравето на гражданите.“ 3. Създава се ал. 9: „(9) В случай на обявено извънредно положение в страната, по мотивирано предложение на РУО на съответната програма се удължава срокът за подаване на проектни предложения по вече обявени процедури за конкурентен подбор на проекти, както и по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай, че е необходимо.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 21: „Чл. 21. До отмяна на извънредното положение управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да: 1. изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на

помощ; 2. отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения; 3. увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации и при хипотезата на т. 1. (2) При обявяване на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ срокът по чл. 44, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се намалява

срок. (3) Сроковете при процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, определени в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, може да се намалят по преценка на ръководителя на съответния управляващ орган. В условията за кандидатстване по съответната схема, утвърдени по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се определя новият срок. (4) По всички въпроси от компетентността на комитета за наблюдение по съответната програма може да се вземе неприсъствено решение. Ръководителят на съответния управляващ орган може да намали сроковете, приложими при процедура за неприсъствено вземане на решение, определени в нормативния акт по чл. 15, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Членовете на комитета за наблюдение се уведомяват за намаляване на съответния срок с на проекта на решение и документите към него. (5) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя директно на кандидат, одобрен от комитета за наблюдение на съответната програма, чрез приемане на неприсъствено решение по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган на програмата. (6) При условията на ал. 5, комитетът за наблюдение по съответната програма взема неприсъствено решение, с което включва в индикативната годишна работна програма процедури, свързани с извънредното положение, и одобрява критериите, използвани за подбор на операции, необходими, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността. (7) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на кандидат, който в определен от ръководителя на управляващия орган срок отговори на одобрените критерии. (8) Разпоредбите на чл. 26, ал. 3, ал. 5 и ал. 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не се прилагат.“

разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 1 – текст на вносител. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

То е оттеглено. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1: „§ 1. става § 1: „§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационните оператори чрез определени длъжностни лица извършват извънредна проверка на техническото състояние състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост, включително на електрически уредби, собствени източници на резервно захранване и съоръжения за автоматично превключване на захранването, осигуряващи непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия. (2) За резултатите от проверката по ал. 1 се съставя протокол. (3) При установяване на несъответствия с нормативните изисквания лицата по ал. 1 предприемат незабавни действия за тяхното отстраняване с цел гарантиране непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия. (4) Лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационните оператори уведомяват незабавно Министерството на енергетиката за предприетите от тях действия в резултат на извършените проверки.“ Предложение от народния представител Валентин Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. (1) За гарантиране непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия в условията на извънредно положение на територията на страната операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи

със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти се удължават от 10 на 20 дни. Сроковете може да бъдат променяни с мотивирана заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб, при отчитане на финансовата стабилност на сектор „Енергетика“, с цел гарантиране на енергийната сигурност. сигурност. (3) За гарантиране на живота и здравето на хората, центровете за предоставяне на информация и обслужване на клиентите на енергийните предприятия, извършващи снабдяване с електрическа и топлинна енергия и природен газ, въвеждат организация на работа, при стриктно спазване на изискванията на Националния оперативен щаб.“

или умишлено и съзнателно предава или разпространява информация, за която знае, че е невярна, за разпространението на заразителна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Хасан Адемов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Нигяр Джафер. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „В § 3, Наказателния кодекс, т. 2, чл. 326 ал. 1 се изменя така: „(1) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин подава или разпространява невярна информация, невярно повикване или заблуждаващи знаци за помощ, злополука, тревога или за разпространението на заразителна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В Наказателния кодекс

до 10 000 лв.“ 2. В чл. 326: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Тук сме направили изключително коректно предложение – в Наказателния кодекс, касаещо

Това престъпление е тежко. Предлагаме да се наказват с лишаване от свобода до 5 години. В рамките, когато е обявено извънредно положение, да се спекулира със стоки, които са от първа необходимост, с маски, със защитни облекла, с други стоки, наистина е тежко престъпление. Тук Вие сте записали, че приемате по принцип нашето предложение, само че това не е така. По-надолу в текста от Комисията то не съществува никъде, освен че сте завишили наказанието, но не с такова, което ние сме предложили – именно до 5 години лишаване от свобода, предложили сте до 3 години. Както и санкцията – глобата е в драстично по-малък размер. Уважаеми народни представители, освен всичко това, сте вкарали в Наказателния кодекс отново текстовете, които бяха отхвърлени тук на първо четене на този законопроект, касаещи невярна информация за разпространението на заразна болест – да се наказва с лишаване от свобода. И тогава, и сега в този дебат твърдя, че в сега действащия Наказателен кодекс на практика е ненужно да се добавя това изречение, защото то се съдържа в рамките на думата „тревога“, от една страна. От друга страна, има законови текстове в Наказателния кодекс, касаещи тероризма. Там също се съдържат редица наказания. По отношение на нашето предложение – то е наистина по-обхватно и има има препратка към Закона за потребителите. В Наказателния кодекс в този момент текстът е абсолютно недействащ. Там дори се използва препратка препратка към Закона за спекулата, който е отменен – не действа. Но сега съществува в Наказателния кодекс като препратка от НК към закон, който не съществува. Текстовете в настоящия Наказателен кодекс са морално остарели. Наказанието за спекула е, забележете, 100 лв. глоба и пробация. Това е недопустимо, особено когато се касае за извънредно положение. Ето защо Ви призовавам да подкрепите нашия текст, предложен в Наказателния кодекс, който е обоснован и е свързан със Закона за потребителите. Там много детайлно – в Закона за потребителите, сме описали какви са санкциите, как се налагат, как се доказва кой спекулира, защото в текстовете, които Вие сте предложили, дори няма такава насока, дори няма дефиниция на това престъпление, а то е тежко, повтарям. Последно, правя предложение чл. 326 да бъде гласуван отделно, тоест предложението, което за пореден път правите – за невярна информация, за разпространение на заразна болест и така нататък. Доводите, които сигурно и с моите колеги ще изкажем отново тук, от тази трибуна, са, че този текст е ненужен, той дава допълнителна паника в обществото, забранява се абсолютно ненужно, дава се сигнал, че едва ли не се забранява разпространението на каквато и да било информация, че всеки един от нас, включително и българските журналисти, са застрашени от наказателно преследване – така, както искахте да застрашите и българските лекари. Ето защо аз Ви предлагам да се гласува текстът, предложен от нас, а не този, предложен от Комисията, още повече че Комисията

Помним информация за това, че водата на София е отровена – беше преди няколко месеца, помним и други такива информации, които всъщност въвеждат в заблуждение българските граждани и всяват паника. Когато гледаме Закона за извънредните мерки Когато гледаме Закона за извънредните мерки обаче, променяйки Наказателния кодекс, веднага след като свърши извънредното положение, не мисля, че трябва да отваряме отново Наказателния кодекс, затова и нашата редакция беше малко по-обща по-обща от текста, който е приела Комисията. Добавена е възможността за наказание тогава, когато се разпространява невярна, фалшива информация и затова Ви призовавам да подкрепите предложението на Искрен Веселинов и група народни представители, защото смятаме, че след като свърши това извънредно положение, ние сме внесли вече в Народното събрание Законопроект, с който да се борим с фалшивите новини. Този текст всъщност е и част от него, така че смятам, че след като свърши всичко това,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Сиди, аз разбирам това, което ни казвате, но това, което в този член не е уточнено и няма как да бъде уточнено, е, какъв е критерият за това какво е фалшива информация, какво е невярна информация и какво е лъжа. И Ви давам един пример, без да го считате за политическо заяждане. Това трябва ли да го броим за фалшива информация? И питам Ви – когато приемем такава

Реплика, реплика, господин Шопов. Няма. Дуплика – заповядайте, господин Сиди. После ще дам думата на министъра, господин Шопов, и после на Вас. Благодаря Ви, господин Симов, за репликата. Естествено, в Предизборната програма сме написали много неща. Радвам се, че сте я чели. Ние забелязваме в последните години, че активно четете Програмата на „Обединени патриоти“. За съжаление, не помагате в нейната реализация. Ето например едно предложение, за което Вие говорите дълго време, как не се случва – за пенсии от 300 лв.,